Доброго ранку, шановні представники засобів масової інформації! Я радий вас вітати. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання кнопки "за", першої зліва або зеленої, кому як зручно. Прошу зареєструватись. 10:04:38

В залі зареєстровано 146 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження у Зінкевич Яни Вадимівни. Бажаю здоров'я, успіхів,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 Відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю з 10 години проводиться "година запитань до Уряду". За пропозицією депутатських фракцій та груп члени Кабінету Міністрів України сьогодні будуть відповідати на запитання про стан нормативно-правового та організаційного забезпечення впровадження ринку землі в Україні. Але до цього надійшло дві заяви про перерву з заміною на виступ. Кондратюк Олена Костянтинівна та МФО "Рівні можливості". Правильно я розумію? Доброго дня, шановні колеги! До мене можуть доєднатися всі ті народні депутати, хто з повагою ставиться до жінок-військових. Будь ласка, доєднуйтесь, шановні колеги. Отже, ми щойно відмічали 25-річчя прийняття Конституції України. Наш Основний Закон – це передусім про права людей, гідність, повагу і рівність жінок та чоловіків. Стаття 24 Конституції України чітко говорить про рівні права і можливості чоловіків і жінок. Ми з повагою ставимося і дуже багато говорили про повагу до армії. І ми знаємо і розуміємо, що і в Збройних Силах повинні з повагою ставитися до жінок-військових. Ми дуже довго йшли до забезпечення рівних прав і можливостей жінок-військових. Завдяки нашим зусиллям знято чимало абсурдних обмежень про проходження жінками-військовими служби на здобуття військової освіти. Сьогодні в Збройних Силах служить понад 31 тисяча жінок, з них понад 4100 є офіцерками. Статус учасниць бойових дій отримали понад 13,5 тисяч жінок. У порівнянні з 2014 роком жінок у війську збільшилося врази. І ви знаєте, як багато надихнулося жінок після цих змін йти і служити в збройних військах наших. І як можна спаплюжити цю просту ідею натхнення? Це провести парад військовий до 30-річчя нашої незалежності, де військові жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш, вибачте, ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністре оборони, ви так наближаєте нашу армію до всіх всіх стандартів НАТО, до стандартів Альянсу? Вважайте це нашим відкритим зверненням провести службове розслідування і доповісти суспільству, хто прийняв таке рішення, відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття з наших податків і хто понесе матеріальну відповідальність за це. Публічно вибачитися за таке приниження жінок перед своєю армією і ветеранками, зі зброєю в руках захищають і продовжують боронити незалежність і суверенітет нашої країни. Пані жінки міністерки, будь ласка, доєднуйтеся теж, солідаризуйтеся з нами, пані Юля, пані Марина, пані Ольга. Засоби масової інформації, ви теж, будь ласка, висвітлюйте, не дайте цьому трешу пройти. Дякую. ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. Дивіться, щоб дуже коротко підсумувати. Скажіть мені, чи кров на полі бою відрізняється по статі за кольором? Чи сльози жінок і чоловік над вбитими побратимами відрізняються якимось чином на смак? То чому жінок перетворюють в ляльок, в якихось карнавальних ляльок, які повинні якимось чином розважати натовп? Ну, повинно ж це нарешті припинитись! ІОНОВА М.М. Зеленський поняття "зеленого" не має, як Верховний Головнокомандувач, що таке стандарти і критерії НАТО. Це не підбори під час параду. Дякую. Надійшла ще одна заява про перерву з заміною на виступ. Хто виступає? Софія Федина. Шановні колеги, звертаюся до вас як повноважних представників українського народу, який для себе базовими цінностями вибрав так само і права людини, які є зазначені у Всесвітній декларації прав людини. Серед цих прав є право на недискримінацію за будь-якими ознаками. Сьогодні я хотіла би звернути увагу на те, що в Україні представники чинного уряду дозволяють собі дискримінацію за кольором шкіри, за расовою ознакою. Я хочу привернути увагу до заяви журналістки Кароліни Ашіон, яка розповіла історію про те, як її не взяли працювати на "1+1", а конкретно пан Олександр Ткаченко, який сьогодні є міністром культури, за те, що у неї якийсь не такий колір шкіри. І коли нещодавно на днях вона підійшла до нього і зауважила, що як це має бути, по суті відбулося підтвердження цієї позиції. Мені здається, що після такого скандалу пан міністр мав би добровільно скласти свої повноваження, інакше ми можемо констатувати, що у нас в уряді є сексисти і расисти, що неприйнятно для демократичної держави. Уявіть, що когось з вас не будуть брати на роботу за кольором шкіри. Уявіть, що когось не допустять у громадські місця, бо якоїсь не такої довжини рука чи нога. Питання дискримінації за мовною ознакою у нас взагалі суперпоширено в Українській державі стосовно тих, хто говорить саме українською мовою. Тому, шановні колеги, давайте ми доведемо, що ми не парламент, в якому толерують сексизм і расизм. Давайте доведемо, що ми є держава, в якій поважають основоположні права людини, і що ми народ, який прагне справедливого, рівного відношення до усіх людей, незалежно від їх фізичних чи інших особливостей. Тому що кожна людина має право на повагу, на честь, на гідність, і жоден міністр, зокрема уряду Зеленського, не має права порушувати ці основоположні права. Підтримуємо Кароліну Ашіон. Дякую, колеги. Переходимо до "години запитань до Уряду". До слова запрошується міністр аграрної політики та продовольства України Роман Миколайович Лещенко.

Доброго дня, шановні колеги! У відповідності до поставленого завдання щодо нормативно-правового забезпечення впровадження ринку землі та відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 25 травня 2021 року питання щодо земельної реформи була утворена відповідна робоча група з представників Міністерства аграрної політики, Міністерства юстиції України, Мінрегіону, Держгеокадастру, Секретаріату Кабінету Міністрів та Апарату Прем'єр-міністра України. Робочою групою відповідно зафіксовано дорожню карту реалізації земельної реформи та узгоджено перелік нормативно-правових актів, розробка яких є визначальною для реалізації земельної реформи в Україні. На реалізацію закону від 31 березня 2020 року про внесення деяких змін до законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення прийняті відповідні постанови Кабінету Міністрів, а саме постанова від 31 березня 2020 року, в якій обумовлено внесення змін до постанов номер 483, номер 15, згідно якої Держгеокадастр України може подавати до суду позов про конфіскацію земельної ділянки сільськогосподарського призначення у разі порушення особою вимог щодо граничної площі таких земель, що можуть перебувати у власності однієї особи, а також у випадках, коли відповідно до закону власник земельної ділянки зобов'язаний відчужити її протягом певного строку, але земельна ділянка не була відчужена. Окремо Постанова Кабінету Міністрів, прийнята 16 червня 2021 року, про затвердження порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначених статтею 130 Земельного кодексу України. Мова йде про перевірку, що визначає особу набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення, встановлення кінцевого бенефіціарного власника - юридичної особи, перевірку застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції", перевірку віднесення набувача до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, сформованого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України; визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності набувача. За результатами відповідної перевірки набувача нотаріус зобов'язаний скласти відповідний протокол, в якому зазначається інформація про відповідність або не відповідність вимогам Земельного кодексу України, та рішення, яке прийнято за результатами такої перевірки. Перевірка відповідності власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 проводиться органом, що здійснює відповідний контроль за використанням та охороною земель. І в разі виявлення відповідних порушень зазначений орган звертається відповідно до суду про конфіскацію відповідної земельної ділянки. Проведення перевірки здійснюється з використанням, серед іншого, відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Окремо на виконання відповідного закону прийнята Постанова Кабінету Міністрів від 23 червня 2021 року №663 про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів, якими передбачено: порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відповідними змінами, порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, порядок здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державну реєстрацію юридичних осіб. Відповідні зміни до Порядку 1141 та Порядку номер 1127 передбачають відображення в цих нормативних документах особливостей державної реєстрації речових прав на земельні ділянки. Зокрема, процедурні питання державної реєстрації переважного права купівлі земельної ділянки, заборони передачі емфітевтом земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду та припинення такої заборони, наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки, права оренди земельної ділянки, права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, а саме емфітевзис; чи права користування чужою земельною ділянкою для забудови, а саме суперфіцій, набутого в результаті відчуження такого права її користувачем у випадках, передбачених законодавством а також набутого на підставі рішення суду в результаті примусового звернення (стягнення) таке право користування, чи в результаті спадкування відображення відомостей про обтяження речового права та інших пов'язаних з цим відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Зміни внесено також до Порядку номер 990, які спрямовані на практичну реалізацію Міністерством юстиції контрольних повноважень у сфері державної реєстрації нерухомості та підприємств. Наказ Міністерства юстиції від 30 червня 2021 року "Про затвердження змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" зареєстрований Міністерством юстиції 30 червня 21-го року (№ 866/36488). Відповідний наказ юстований, і всі необхідні нормативні акти для відкриття обігу земель забезпечені. Окремо на реалізацію Закону від 17 червня 2020 року про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо планування використання земель Постанова Кабінету Міністрів від 21 квітня 21-го року про внесення змін до деяких законодавчих актів набрала чинності 24-го… набирає чинності 24 липня 21-го року. В ній реалізується механізм проходження матеріалів до Державного фонду документації із землеустрою шляхом встановлення строку їх передачі розробникам, скорочення строків запитів на інформацію матеріалів з Державного фонду документації, запровадження надання матеріалів з Державного фонду документації із землеустрою заінтересованим фізичним та юридичним особам у порядку, визначеного Законом "Про доступ до публічної інформації". Окремо прийнята урядом Постанова від 2 червня 21-го року "Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що встановлюються комплексним планом просторового розвитку території територіальних громад,генеральним планом населеного пункту, детальним планом території". Окремо 22 червня направлено на розгляд уряду проект Постанови Кабінету Міністрів "Про порядок розроблення, оновлення змін та затвердження містобудівної документації". Крім того, зараз проходять узгоджувальні процедури відповідно до регламентних вимог щодо проекту Постанови про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів від 25 травня 2011 року щодо проведення експертизи проектів містобудівної документації. Крім того, зараз узгоджується проект Постанови Кабінету Міністрів про внесення змін до деяких законодавчих актів в частині класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила їх застосування. Крім того, на реалізацію Закону від 28 квітня "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" розроблені проекти постанови, які сьогодні проходять узгоджувальні процедури, а саме порядок про затвердження консервації земель. Узгоджена позиція з Міністерством довкілля в частині деградованих земель, які потребують відповідної консервації з метою їх залуження, заліснення, ренатуралізації, оскільки велика кількість земель потребує особливої охорони в Україні. Крім того, окремо готується відповідний проект Постанови щодо визнання такими, що втратили чинність деякі постанови Кабінету Міністрів, які сьогодні не відповідають діючому законодавству. Крім того, на реалізацію Закону від 18 травня 2021 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони" розроблено проект Постанови Кабінету Міністрів України про деякі питання підготовки та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок на набуття права користування ними (мова йде про оренду, суперфіцій, емфітевзис), який в найкоротші терміни буде направлено на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади відповідно до регламентних вимог. Даний закон був підписаний Президентом України тиждень тому, і ця постанова є визначальною з точки зору забезпечення електронних прозорих аукціонів. Народним депутатам хочемо роз'яснити, що даною постановою передбачається затвердити вимоги до підготовки проведення земельних торгів для відповідної оренди земельних ділянок, набуття користування ними, які регулюватимуть, зокрема, технічні вимоги до підготовки до проведення земельних торгів у формі електронних аукціонів з використанням електронної торгової системи ProZorro. Крім того, встановити та оприлюднити її результати, забезпечити: розмір, порядок та строки сплати відповідних платежів; повернення реєстраційних гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачуються переможцем земельних торгів оператору електронного майданчику; порядку відшкодування витрат, здійснених на підготовку лоту на продаж в земельних торгах; порядку та строки сплати користування земельною ділянкою; порядок реалізації переважного права купівлі земельної ділянки у власність, а також технічні вимоги до проведення повторних торгів, порядок функціонування та адміністрування електронної торгової системи. Це в частині, що стосується законодавчого нормативного забезпечення. Що стосується організаційного питання обігу земель сільськогосподарського призначення. Шановні народні депутати, з 1 липня 21-го року відповідно набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". В Україні скасований мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за 1 липня на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано право власності на землі сільськогосподарського призначення в обсязі 61 угода. Із них, які підпадали під мораторій, лише 3 угоди. Тобто на всю країну у нас відбулися 3 угоди підмораторних земель сільськогосподарського призначення. В той же час було відчужено 40 земельних ділянок, які не підпадали під мораторій, оскільки перебували на правовому титулі "особисте селянське господарство". Ця статистика не відрізняється від статистики за час до зняття мораторію. Дані земельного моніторингу ви можете самостійно побачити на сайті land.gov.ua. Дані моніторингу дозволяють виявити дуже важливі факти, що, незважаючи на існування в мораторію в Україні, фізичні та юридичні особи набули у власність більше 100 гектарів в обсязі тисячі суб'єктів по Україні. Фактично прийнявши відповідний закон, з 1 липня ми обмежили з вами цивільний оборот земель сільськогосподарського призначення, які знаходилися в обороті в тому числі юридичних осіб. Фактично цим фактом засвідчуємо те, що в Україні існував тіньовий ринок землі, де юридичні особи вільно купували, продавали землі в обсязі тисячі гектарів. Юридичні особи, які акумульовували десятки тисяч гектарів, ми уважно відслідковували через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр, що в останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юридичними особами, які проводили операції купівлі-продажу. Тим самим ми засвідчуємо той факт, що в Україні фактично існував ринок, який був абсолютно нерегульованим. В силу цих обставин, на виконання законів,прийнятих парламентом, з 1 липня на офіційному сайті Держгеокадастру розпочав роботу портал моніторингу земель, де публікуються дані стосовно площі відчужених земель, переданих в користування, ціни та дані про площу площу таких земель, набутих у власність одним суб'єктом. Будь-яка особа може ознайомитися на офіційному веб-сайті з інформацією про ціну та вартість земельних ділянок, речових прав на них, розмір плати за користування земельною ділянкою. Урядом забезпечено прийняття всіх необхідних підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення відповідає вимогам, затвердженим Земельним кодексом України, а саме статтею 130. Забезпечено всі необхідні організаційні заходи для нотаріусів для перевірки даних у Державному реєстрі речових прав та Державному земельному кадастрі в частині обмежень до 100 гектарів. Програмне забезпечення працює в штатному режимі. За вчора було підключено 789 нотаріусів до "Центру державного земельного кадастру" з метою обміну відповідною інформацією. Створена можливість для оперативного підключення всіх зацікавлених суб'єктів, проводиться масштабна інформаційна кампанія, в тому числі за участі Нотаріальної палати, за участі Міністерства юстиції, Міністерства аграрної політики. Всі бажаючі нотаріуси, які є ключовими суб'єктами в обігу земель сільськогосподарського призначення, отримують відповідні доступи в максимально стислі терміни. Для нас дуже важливо, виходячи з цих обставин, було забезпечити обмін даних між Державним земельним кадастром та у Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Соромно про це говорити, але в Україні до прийняття відповідних законів не було автоматизованої системи обміну даних. Це призводило до того, що в Україні були масові зловживання в частині безоплатної приватизації земельними ділянками, коли одні громадяни мали можливість користатись правом безоплатної приватизації двічі, п'ять разів і більше, при цьому система не сигналізувала про ці проблеми, оскільки не було відповідно автоматичного обміну. Крім того, до прийняття відповідних законів держава фактично не контролювала процеси обігу земель в обсязі майже 5 мільйонів гектарів земель ОСГ, які були непідмораторні, які знаходилися в вільному обігу, які дозволяли юридичним особам, в тому числі де засновниками, кінцевими бенефіціарами були іноземці, дозволяли реалізовувати такі операції. Хочу повідомити народних депутатів, що на підставі відповідної нормативної бази, яку забезпечив парламент представниками п'яти фракцій в парламенті і депутатами, ми маємо юридичну та фактичну можливість оприлюднювати відповідні дані про кінцевих бенефіціарів власників землі в Україні. Ми будемо це забезпечувати поетапно. Почнемо з юридичних осіб, які мають на балансі сотні і тисячі гектарів, окремо оприлюднимо фізичних осіб, пов'язані сітки, які мають групу пов'язаних осіб, навіть в тому випадку, коли такі особи, особливо в останні півроку, прискорилися в питанні відчуження земель на третіх осіб. Хочу пояснити, що в реєстрі речових прав, навіть якщо ви робите потрійний продаж, навіть якщо ви здійснюєте відчуження так званого добросовісного набувача… Дякую. Шановні колеги, переходимо до запитань до доповідача. Будуть запитання до доповідача? Прошу записатися.

Пане міністре, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до расизму і сексизму, який процвітає у вашому уряді? Сподіваюся, що ви фермеркам не будете пропонувати насильно вдягатися у підбори на поля, як це пропонує міністр оборони для параду своїм наказом для військовослужбовиць. У мене питання: ми в НАТО і ЄС через промо "совка" і радянщини крокуємо, чи ми все-таки підбори на парад замість спеціальної жіночої білизни для військовослужбовців на щодень пропонуємо? Ми не враховуємо реальні бронежилети, що враховують особливості жіночої фігури, для бойових дій, а пропонуємо красуватися перед Верховним Головнокомандувачем у підборах. Коли цей наказ буде відмінено міністра оборони? І коли будуть внесені зміни щодо кількісного складу учасників параду, їх форми і одягу, і взуття? І ще питання: хто у вас в уряді взагалі відповідає за політику рівності між чоловіками і жінками? І що цією людиною зроблено для того, щоб цю ганьбу припинити? Дякую. Я прошу вибачення, але питання не стосується земельної реформи. Я можу сказати свою власну позицію. з повагою ставлюся до всіх представників парламенту. Я шаную Європейську конвенцію з прав і свобод. І вважаю, що у нас рівноправність, демократичність і соціальна цінність кожного громадянина є найбільш важливими. Дякую. Слово надається народному депутату Шуфричу Нестору Івановичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". 10:35:30 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний головуючий. Прошу передати слово шановному народному депутату Юрію Павленку. Шановні колеги, у мене запитання до Прем'єр-міністра України щодо попереднього засідання дня уряду, на якому ви, на жаль, не брали участь у Верховній Раді. Шановний пане Прем'єр-міністр, на виконання вашого доручення в ці хвилин масово скорочуються працівники обласних служб у справах дітей. За попередніми вашими дорученнями ліквідовані служби у справах дітей на районному рівні. Не створені в об'єднаних територіальних громадах служби у справах дітей. Національна соціальна служба, яка створена лише рішенням уряду, на жаль, не здатна виконувати повноваження по захисту дітей, бо немає на це законних прав, а фактично може здійснювати злочини, як проти дітей, усиновлювачів, так і державних службовців. До вас направлена ціла низка звернень комітету профільного, ТСК щодо необхідності створення Державної служби захисту прав дитини. Але, на жаль, вони ігноруються. Пане Прем'єр-міністре, ви особисто скажіть, чому ви порушуєте сьогодні права дітей... Шановні колеги, я перепрошую, перед тим, як почнуть відповідати, я хотів би нагадати, як формується день запитань до уряду, "година Уряду". Є доповідач, тому бажано питання задавати до доповідача. Тому що друга частина буде стосуватися питань вже до всього уряду. Тому я спочатку запрошую до відповіді доповідача. Якщо... (Шум у залі)

Наступному я надаю слово народному депутат Кучеру Миколі Івановичу, депутатська група "Довіра". Романе Миколайовичу, добрий день! Два питання сьогодні до вас. Перше. Як уряд збирається боротися з тіньовим землекористуванням, і в першу чергу з заниженням ставки ПДФО, коли платиться орендна плата приватним особам? І друге питання. Вчора був прийнятий в першому читанні законопроект 5600, де вперше за всю історію України витягнули одну підгалузь із галузі сільського господарства, яка буде на особливій сплаті податків. Наскільки ви підтримаєте нас у тому, в нас є інша ідея, як збільшити плату, але разом з тим не видьоргуючи одну галузь із сільського господарства? Тому що вчора ми хотіли забрати птахівництво, завтра це буде олія, післязавтра це буде свинарство. І так ми роздеремо все сільське господарство. Чи згодні ви з нами співпрацювати по заміні именно самої ідеї збільшення оподаткування? Дякую. По першому питанню. Відповідно до аудиту, проведеного спільно із Державною податковою службою України та Державним земельним кадастром України, в Україні більше 8 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення знаходяться в тіньовому обробітку. Це означає, що у відповідних земель немає справляння відповідних податків до місцевого бюджету. Ми не можемо говорити про спроможні громади, якщо у нас є такий тіньовий обіг землі. Крім того, це суттєво впливає на тіньовий обіг зерна. Позиція Міністерства аграрної політики – за рівність оподаткування в земельному податку. Ми підтримуємо ініціативу введення мінімального податкового зобов'язання з відповідною детінізацією, ми підтримуємо позицію – детінізацію через фіксовану ставку ПДВ 14 відсотків. І ми вважаємо, що відповідні норми повинні бути прийняті з урахуванням думки народних депутатів та відповідних профільних асоціацій і громад. Наша амбіція – до кінця року вирівняти відповідне оподаткування і забезпечити наповнення місцевих бюджетів реальними коштами. Друге, що стосується оподаткування окремих галузей. Міністерство аграрної політики поділяє позицію рівності оподаткування всіх галузей народного господарства. Між першим та другим читанням Міністерство аграрної політики разом з відповідними профільними асоціаціями, Комітетом податкової політики буде доопрацьовувати відповідний законопроект, виходячи з обставин рівності оподаткування, забезпечення відповідного надходження коштів, а також реалізації розвитку галузей народного господарства в галузі тваринництва. Слово надається народному депутату Батенку Тарасу Івановичу, депутатська група "Партія"За майбутнє". Дякую. Ну, міністри у нас державні політичні персони, тому вони повинні відповідати на всі питання, які лунають на їхню адресу. Пане міністре, чи відомо вам, що за останніми соцопитуваннями 60 відсотків громадян України проти відкриття ринку землі? Чи відомо вам, що відповідно Закон про ринок землі знаходиться на розгляді в Конституційному Суді? І чи не вважаєте ви за доцільне дочекатися рішення Конституційного Суду з цього приводу? Яких заходів профільне міністерство вживає для недопущення викупу за безцінь земель у громадян України? Тому що ми знаємо, що нормативна оцінка вартості землі проводилася давно і фактично вона не відповідає реальній вартості землі. Чи доцільно відкривати ринок землі під час карантину і ослаблення економіки не лише в Україні, але в більшості розвинутих країн? І фактично чи є плани в уряду створити державні банки і давати недорогі кошти нашим громадянам, українським селянам і фермерам для придбання і оренди землі, і годувати себе і свої родини, і місцеві бюджети? Дякую. 10:42:03 ЛЕЩЕНКО Р.М. Я прошу головуючого додати трошки часу, бо задано п'ять запитань. Питання перше. Відповідні соціальні опитування не є репрезентативними, оскільки в середньому вибірка становить 2-3 тисячі осіб, більшість з яких є представниками саме великих міст, жителів сільських, власників земельних паїв не включають у відповідні опитування. Якщо ми проведемо опитування серед 7 мільйонів українців, чи мають вони бажання володіти, користуватись та розпоряджатися відповідною землею, більше 90 відсотків Друге. Міністерство аграрної політики закликає всіх громадян України не поспішати з відповідним прийняттям рішення щодо розпорядження своєю землею. Крім того, Міністерство аграрної політики наголошує на тому, що українська земля є безцінна, вартість її буде зростати не менше 7-10 відсотків щороку, оскільки капіталізація та обіг забезпечує конкуренцію. Крім того, ми встановили на рівні держави нормативно-грошову оцінку, яка середньо по Україні становить 28 тисяч гривень. Ми дозабезпечуємо відповідно волю осіб щодо погодження ціноутворення. Однак ми вважаємо, що сьогодні громадяни України повинні навести лад із своєю документацією, перевірити наявність своїх ділянок у земельному кадастрі, забезпечити відповідно реєстрацію. І вартість української землі буде зростати. Польща провела реформу 15 років тому, і сьогодні польська земля, яка набагато гірша по класифікаційним критеріям, коштує у 10 разів дорожче. Для нас не є ціль продаж землі, для нас є ціль - наведення порядку у земельних відносинах, оскільки в Україні за минулий рік більше мільйонів гектарів ОСГ непідмораторної форми було продано, відчужено через державний реєстр… Веде А скільки часу залишилося? ВАСИЛЬЄВ І.С. Вітаю, пане міністре. Скажіть, будь ласка, наступні два запитання. Перше. Ви озвучили, що три операції з купівлі-продажу земельних ділянок, які знаходилися в мораторії, відбулися вчора. Яка вартість купівлі-продажу в перерахунку на один гектар? На скільки очікується збільшення вартості цієї землі, скажімо, у перспективі двох років? Для того, щоб люди орієнтувалися чи варто їм взагалі продавати цю землю. Друге питання. Всі ми знаємо, що Держгеокадастр передав землі в громади, і відповідно вже зараз громади ними розпоряджаються.

Чи планували ви врегулювати саме це питання для того, щоб громади отримували справедливу вартість оренди землі? Дякую. По першому питанню. Ми виходили із обсягу 61 земельної ділянки сільськогосподарського призначення, і наші аналітичні дані підтверджують, що вартість близько 50 тисяч гривень гектар. Друге. Що стосується вартості зростання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, по нашим оцінкам, зростання буде близько 7-10 відсотків оскільки українська земля є недооцінена, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни, а саме рекордне зростання на світових ринках на сільськогосподарську продукцію. Відповідно, ми маємо переконання, що ціна буде постійно зростати. Однак, це не означає, що громадяни України повинні поспішати розпоряджатись своєю власністю, оскільки ми маємо щире переконання, що земля є найкращим банківським депозитом, яка постійно буде зростати в ціні, буде приносити додатковий дохід додатковий дохід від орендної плати, оскільки лише за минулий рік оренда в країна зросла на 16 відсотків по країні і продовжує зростати. Що стосується договорів кабальних, підписаних на 49 відсотків під півтора відсотка від нормативно-грошової оцінки. Є ряд нормативних заходів, якими плануємо нормативно врегулювати питання відповідної оренди. Крім того, заходи земельного моніторингу, встановлені законами про дерегуляцію, передбачають системний аналіз розпорядження землями громадами та відповідних договорів оренди, які ми будемо оприлюднювати по кожній громаді. Для цього ми зараз приймемо відповідну постанову по земельним електронним аукціонам, і ці данні будуть у відкритому доступі. Громадяни України зможуть моніторити і бачити оренду всіх прав та ставки оренди по таких земельних ділянках. Дякую. Галина Васильченко, Львівщина. Шановний пане міністр, станом на сьогодні більшість громад не мають єдиної зручної електронної бази даних про наявні комунальні земельні ділянки, що не дозволяє їм ефективно розпоряджатися Моє запитання стосується наступного. На сайті Мінагрополітики зазначено, що має бути створений єдиний масштабний геопортал відкритих даних. Коли планується його відкриття? Якими будуть функціональні можливості, власне, для громад? І також питання стосовно того, що мали бути протягом останніх півроку передані з-за меж землі до громад. Хто координує цей процес? Бо за повідомленням, власне, громад не всі землі передані, в деяких моментах блокується. Тобто хто координує, коли буде завершено цей процес? Дякую. Перше. Почнемо з другого питання. На виконання Указу Президента від 15 жовтня 2020 року в ручному режимі Держгеокадастр передав більше 2,3 мільйона гектарів земель. Окремо на земельному форумі в кінці травня цього року Президентом був підписаний Закон про земельну децентралізацію. В силу закону всі землі поза межами населених пунктів належать громадам. Цей закон фактично визначає володіння, користування та розпорядження громадами, але відповідальне розпорядження. Мова йде, що будь-яке відчуження громадами земель здійснюється двома третіми голосів від кількісного складу ради з відповідним оприлюдненням всіх даних на відповідних сайтах. Окремо з приводу геопорталу відкритих даних. Сайт nsdi.gov.ua – національний геопортал геопросторових даних. На даному сайті сьогодні підключені більше чим 90 громад, які в режимі реального часу наповнюють дані про земельні, водні, лісові ресурси, дані містобудування, електромереж. І всі громади ми закликаємо підключатися до відповідного ресурсу, який є безкоштовний, який містить більше 500 наборів геоданих і наповнюється дуже активно. Ми закликаємо громади зараз проводити відповідну інвентаризацію, проводити просторове планування територій і включатися у відповідну систему. Зі своєї сторони Міністерство аграрної політики буде виконувати координаційну функцію, забезпечувати наповнення даних. І зараз ми розпочали підписання відповідних меморандумів з кожною областю, зокрема, в Київській області ми підписали два дні тому. Наступного тижня Тернопільська, Рівненська область підписує відповідні меморандуми про

ви тільки не розказали про одного-єдиного українця або українців, які сьогодні хочуть купувати землю. Де їм взяти кошти? Що їм заставити? Де цьому одноосібнику купити 3-гектарний пай? Потрібно взяти 6 або 7 тисяч доларів. Що робиться з банками? Що робиться з вашою політикою інформаційною щодо залучення одноосібних господарств, які виробляють продукцію у сімейне фермерство, щоб вони сплачували податки? Оце головне - хто покупець цієї землі. Це перше. І друге - вопрос від Шахова. Рейдерство в конярстві, вирізають коней і безлад повний. Коли ви там наведете лад, коли ви повернене конярство в МінАПК і наведе лад? Це питання від Сергія Шахова, Луганщина. Дякую.

Відповідно центральні органи виконавчої влади з Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики і продовольства проводяться зараз відповідні консультації щодо розподілу функцій саме в частині сільського господарства. Найближчим часом ці консультації будуть завершені в частині, що стосується центральних органів виконавчої влади та державних підприємств, необхідних для забезпечення реалізації аграрної політики та відповідної функції продовольства. Це по другому питанню. Що стосується першого питання. Вадим Євгенович, безумовно, сьогодні є ряд законодавчих актів, які потребують відповідного прийняття. У першу чергу Закон 3205 про фонд часткового гарантування кредитів для малих фермерів до 500 гектарів. Нам цей закон необхідний для того, щоб надати можливість по спрощеній процедурі залучити відповідних малих товаровиробників до кредитування. Окремо що стосується програми "5-7-9". Більше 25 мільярдів гривень було надано аграріям на рефінансування та кредитування. Ми плануємо розширити відповідно програму та спростити доступ в частині документообороту саме для малих та середніх товаровиробників. Третє. В державній підтримці на 2021 рік передбачено 1,2 мільярда гривень на компенсацію кредитної ставки. Четверте. З урядом провели відповідні консультації щодо розширення державної підтримки на 2022 рік в обсязі не менше 1 відсотка ВВП країни. Для того, щоб вийти на рівень державної підтримки не менше 10 мільярдів гривень з метою забезпечення доступного фінансування для малих та середніх товаровиробників. Дякую. Сідайте, будь ласка. Запишіться, будь ласка, на запитання від народних депутатів України.

Прошу передати слово Софії Федині. Моє запитання до міністра закордонних справ щодо відкликання підпису України під спільною заявою щодо ситуації з правами людини в китайській провінції Сіньцзян щодо геноциду уйгурського народу. Україна відкликала свій підпис і Associated Press повідомило, що це було на вимогу офіційного Китаю. В той же час, більшість азійських медіа подає новину так, що офіційний Пекін вітає відкликання Україною підпису під заявою, яку – увага! підписали більше, ніж 40 країн, серед яких країни Євросоюзу, Штати, як стратегічний партнер України. Але, що більше, вважають це свідченням відмови України від стратегічного курсу стратегічного курсу в Євросоюз. Це шалений удар по геополітичних інтересах України. Прокоментуйте, будь ласка, це, пане міністре закордонних справ. Дякую за ваше запитання. По-перше, ніщо не може згорнути чи підважити курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. По-друге, Україна послідовно виступає за дотримання прав людини і захист прав людини в усьому світі. Що стосується порушеного вами питання, то ми перебуваємо в консультаціях і з нашими західними партнерами, і з Китайською Народною Республікою. І коли ці консультації будуть завершені, я буду радий надати вам офіційну позицію з цього приводу. Дякую. Тістик Ростислав Ярославович. так і у вигляді дороговартісної медичної техніки, якої бракує значній кількості медичних закладів. У червні минулого року за сприяння Children's Medical Care Foundation від Республіки Польща отримали медичну техніку, яка оформлена, розмитнена та передана на баланс державного підприємства МОЗу Минув рік, а ця медтехніка залишається на складі та не була передана до визначних медзакладів. Питання-прохання. Невже протягом року неможливо здійснити передачу майна між установами у сфері управління одного органу правління? І чому медтехніка припадає пилом на складі, складі, а МОЗ тим часом шукає гроші на придбання вкрай важливого обладнання? Прошу надати чітку відповідь і прошу взяти під особистий контроль. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Рущишин Ярослав Вибачте, міністр відповідь. 10:57:48 ЛЯШКО В.К. Дякую за запитання. Це питання вже перебуває на особистому контролі міністра охорони здоров'я і впродовж 10 днів техніка буде доставлена до обласних департаментів охорони здоров'я для подальшого розподілу до закладів охорони здоров'я.

ПІПА Н.Р. Пане Прем'єре, доброго дня. Моє звертання до вас. Директори шкіл, маю від них масові звернення, їх зараз штрафують. Штрафують за протипожежну безпеку: штраф від 1 700 гривень, який має нести директор школи. По-перше, цим питанням багато років ніхто не займався, і …… роблять директорів чомусь не засновники, про що говорить стаття 37 Закону "Про освіту". По-друге, директори не мають Моє прохання, його вчора підтримало 40 депутатів, створити цільову програму співфінансування конкретно на протипожежну безпеку: 30 – від уряду, 70 – від місцевих громад. Тому що це не просто про безпеку і штрафи, які нічого не вирішують, це про безпеку наших дітей. дітей. І випадки в Одесі і в таборі, і в коледжі показали, що з пожежею це не гра. І я дуже прошу, цільова програма це зможе вирішити. Дякую за ваше питання, дякую за пораду. Абсолютно підтримую те, що пожежна безпека... і ми вже, на жаль, маємо історію, і приклади історичні показують, що з цим жартувати не можна. Але для більш глибокої відповіді передам слово міністру освіти пану Шкарлету. Сергій Миколайович, прошу. Доброго дня, шановні народні депутати, шановна Наталя Романівна. Дійсно слушне запитання стосовно цього. Міністерство робить на сьогодні щодо подання до державного бюджету спеціальної програми. Щодо відсотків готовий з вами говорити, зустрічатись і обговорювати ці питання. 30 на 70 або інше може бути співвідношення. Із задоволенням на наступному тижні зустрінусь з вами для більш детального опрацювання. вищої освіти, фахової передвищої освіти на сьогодні вже існує частина субвенцій, яка теж буде в першу чергу спрямована на покриття заходів щодо протипожежної безпеки. Дякую.

Доброго дня, шановні колеги. Перше питання у мене до міністра юстиції. У вас дуже добре получилося з ремонтом камер, за що я вас вітаю. У мене до вас питання: чи можете ви підготувати тюремну камеру в рожево-блакитному кольорі для Єрмака та Зеленського? Як скоро це можна почати робити? Я навіть сам готовий оплатити ремонт цієї камери. І друге питання у мене до Прем’єр-міністра України. Що ви збираєтеся зробити з міністром культури Ткаченком, якого звинуватили у расизмі? Пане Прем’єр-міністр, я до вас звертаюся, друге питання. Дякую. Чекаю на відповідь на обидва питання. Дякую за питання, пане народний депутат. Права людини є пріоритетом для Міністерства юстиції України, і забезпечення належних європейських стандартів поводження та утримання ув'язнених та засуджених це одне з ключових завдань, яке стоїть перед відповідними підрозділами Міністерства юстиції України. Ми дійсно забезпечуємо ремонти в слідчих ізоляторах як за рахунок надходжень і коштів, профінансованих в державному бюджеті, хоча, на жаль, відповідна сума фінансування є мізерною і капітальні видатки усієї системи виконання кримінальних покарань сягають лише 11 мільйонів гривень, що недостатньо навіть на виконання поточних ремонтів, тому ремонти у слідчих ізоляторах виконуються за рахунок власних надходжень, зокрема в основному за рахунок надходжень від платних камер у слідчих ізоляторах. Якщо у вас є бажання, дійсно, профінансувати проведення поточних ремонтів у камерах слідчих ізоляторів, окремій якійсь камері, у кожному слідчому ізоляторі, відкритий спеціальний рахунок і функціонує спеціальний фонд, за рахунок надходжень до якого можуть здійснюватись видатки, не передбачені у відповідному розписі та також в державному бюджеті України. Спонсорська допомога від благодійних організацій, від громадських організацій, а також приватних осіб, завжди є прийнятною. Ми будемо раді для фінансування такої критичної потреби в нашій державі з огляду на те, що в нас є не тільки вимога совісті чи українського законодавства, але і чимало рішень Європейського суду з прав людини, які вимагають від нас забезпечити належний рівень утримання осіб у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань. Дякую за запитання.

У мене запитання до пана Прем'єр-міністра. Шановний Денисе Анатолійовичу, я хотів би запитати від всього аграрного комітету, який представляє інтереси аграрного сектору України. На сьогоднішній день це 18 Хотів би зазначити, що це не тільки земля або питання про неї, це також продукти харчування, це пестициди, посівний матеріал. Коли ми обирали нового очільника, міністра економіки, ви обіцяли аграрному комітету, що словосполучення "сільське господарство" зникне і до Міністерства аграрної політики протягом 30 днів перейдуть всі центральні органи виконавчої влади. Скажіть, будь ласка, коли насамперед перейде Держспоживслужба, у якій більшість повноважень належать функціоналу до Міністерства аграрної політики? Уже більше ніж 30 днів, зазначаю, як це пройшло. ШМИГАЛЬ Д.А. Дякую за ваше питання. Насправді вважаю це питанням, яке мають проговорити з комітетом міністри профільні. Поки що дане питання знаходиться в сфері обговорення між двома міністерствами щодо правильного перерозподілу зобов'язань.

Денис Анатолійович, вітаю! Дякую, що нарешті змінили постанову, внесли зміни в стратегію деінституалізації. Але у мене ще до вас є декілька питань. Скільки ще будуть знущатися над дітьми з інвалідністю та з особливими освітніми потребами? Коли вже нарешті буде змінена, відмінена ця ганебна Постанова 586, про яку вже ми цілий рік говоримо? Ми вже змінили… Ви прийшли до влади міняти систему, робити життя людей кращим. Поміняли вже уряд. Коли вже змінять цих чиновників середнього звена, які досі саботують і принижують дітей з інвалідністю? Інше питання. Чому не приймається положення про спеціальну школу? Чому створення, утворення при них 10 та 12 класів? Де діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами будуть навчатися, на вашу думку? Чому ви позбавляєте їхнього права? Дякую. Дайте, будь ласка, відповідь на два запитання. Дякую за ваші питання. Ви бачите, уряд робить максимум зусиль для того, щоб навести порядок у цих сферах. Дякую за підтримку, співпрацю з вашої сторони особисто і зі сторони комітету профільного. Для ґрунтовної відповіді передам слово міністру соціальної політики. Але фактично зараз дане питання знаходиться в роботі, можу вас запевнити в цьому. Павло Миколайович, доброго дня! Дякую за запитання. Стосовно 586 Постанови. По-перше, вона не розповсюджується на дітей з інвалідністю, але, між тим, вона є. І у нас є домовленості з комітетом, з вами особисто про те, що ми її будемо змінювати. Проект розроблено, він погоджується в центральних органах виконавчої влади. З понеділка пройде правову юридичну експертизу в Мін'юсті і буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів України. Дякую. Прошу передати Роману Лозинському. ГОЛОВУЮЧИЙ. Лозинський Роман Михайлович. Пане Прем'єр-міністре, запитання до вас. На Львівщині вже третій рік енергетична катастрофа. Мова йде про Новий Розділ та Новояворівськ, громади, в яких сьогодні проживає близько 100 тисяч жителів. У 2019 році було запроваджено надзвичайну ситуацію через те, що тривають процеси з АРМА і місцевим ТЕЦ, через безгосподарність місцевого керівництва і через те, що уряд досі не вирішив на центральному рівні ці проблеми. Від цих проблем страждають конкретні люди. Сьогодні в них немає гарячої води, а цієї осені може розпочатися, точніше, не розпочатися втретє опалювальний сезон. Пане Прем'єр-міністре, скажіть, будь ласка, що зараз робить уряд під вашим керівництвом, аби вам, як пану Гончаруку, не потрібно було б у вересні приїжджати і пояснювати людям, чому в чергове зірвано опалювальний період? І скажіть, будь ласка, який стан справ виконання попередніх рішень, які пан Немчінов на робочій групі озвучував? Дякую. Хочу нагадати, що цього року опалювальний сезон в Україні був проведений без зривів, без запізнень люди отримували тепло і гарячу воду, зокрема і в Новому Розділі і Новояворівську. Стосовно підготовки до цього опалювального сезону – вона розпочата, виданні відповідні розпорядження уряду. Підготовка до опалювального сезону знаходиться на контролі моєму особисто і профільних Міністерств розвитку громад та територій, а також Міністерства енергетики. Стосовно ситуації з підготовкою теплоелектроцентралей до опалювального сезону. Це комплексне питання, яке стосується не лише Нового Розділу і Новояворівська, але і ще 6 міст, де є шість ТЕЦів відповідних. Зараз також профільні міністерства спільно з НАК "Нафтогазом" вирішують питання підготовки і запуску ТЕС до опалювального сезону. Він буде розпочатий вчасно, в визначені законом терміни без зривів. Я вас в цьому запевняю.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановний пане Прем'єр-міністр, скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви окремо службу, Державну службу захисту дітей? Це перше. По-друге, питання знову-таки по зарплатам шахтарям, більше мільярда гривень заборгованість. По-третє, "Конярство" ДП, чому не передали сьогодні в Біловодську громаду, там три кінні заводи, а також в Міловську – "Стрілецький кінний завод". 18 тисяч гектарів землі повинні наповнювати сьогодні державний бюджет. Дякую Вадиму Івченку за те, що теж підтримував цю ситуацію. І головне. Скажіть, будь ласка, ТСК направляла вам звіт і ви не дали відповіді парламенту за Луганську область, за пожежі, за негідника-вбивцю Гайдая, який сьогодні очолює військово-цивільну адміністрацію. Коли буде звіт від Кабміну,

Стосовно питань захисту дітей, абсолютно підтримую ваше запитання, уряд постійно приділяє цьому увагу, проведена вже не одна зустріч, нарада, конференції. Утворена Національна соціальна служба, яка, власне, як один з напрямків підтримує службу захисту дітей і розвиток цього в місцевих громадах. Проводимо роботу з обласними державними адміністраціями, а також з органами місцевого самоврядування по утворенню відповідних регіональних служб захисту дітей.

актів урядових, були прийняті відповідні і подані відповідні законопроекти до Верховної Ради. Тому ця робота міністерством ведеться щодня і приділяється значна увагу. І дійсно це потребує окремої уваги, це важливе питання. Щодо зарплат шахтарям. Учора була проведена Всеукраїнська нарада по погашенню і недопущенню зростання заборгованості по заробітній платі. Питання заробітних плат шахтарів один з пріоритетів, його забезпечення, стабільної виплати заробітних плат. І держава, як і минулому року, так і цього року, стабільно виконує свої зобов'язання по наданню субвенції, відповідної дотації на виплату заробітних плат шахтарів. По третій частині, по тих заводах, про які ви питали. В робочому порядку профільне міністерство надасть вам відповіді, якщо ви звернетеся з відповідним депутатським запитом. Дякую. Щодо ТСК, ми всі звіти надаємо. Доброго дня, шановний Денисе Анатолійовичу, Закарпаття вдячне за надані позитивні та конструктивні відповіді. В минулий раз я до вас звертався, хочу сьогодні перепитати також три питання, блок таких питань. Мене цікавить покращення інфраструктури прикордонників, які несуть службу у Закарпатській області, адже там їх, пунктів, багато і, скажімо так, умови несення служби і саме проживання для контрактників. Це перше питання. Друге питання. Хочу звернути вашу увагу, що вже сьогодні сьомий місяць в деяких міністерствах і відомствах є кошти наших партнерів зарубіжних, які інвесткошти не використані сьогодні міністерствами. Я прошу зробити аудит тих коштів, щоб вони працювали. І третє питання, все ж таки комплексне питання про вирішення сміттєпереробки, сміттєсортування. У Закарпатській області це надважливе питання. Працює ОДА, працює обласна рада, програма щодо ОТГ також, є потреба у комплексі урядових рішень для забезпечення… Дякую за ваші запитання. Щодо покращення інфраструктури зараз попрошу відповісти заступника міністра внутрішніх справ. Стосовно концепції сміттєпереробки, розробляється у Міністерстві захисту довкілля, також попрошу міністра Абрамовського на дане питання дати більш розгорнуту, ґрунтовну відповідь. Прошу, пане Гончаров. Дякую. Облаштування державного кордону завжди було і є пріоритетом для Міністерства внутрішніх справ, і спільно з Державною прикордонною службою ми опрацьовуємо питання в тому числі щодо облаштування західної ділянки державного кордону і поліпшення матеріально-технічного забезпечення прикордонників не тільки в плані технічного оснащення, а в тому числі і в плані фінансового, фінансування видатків на оплату праці. Дякую. Дякую, Михайло Михайлович, за запитання. Щодо інфраструктури сміттєпереробки чи переробки відходів, сьогодні у Верховній Раді готується до другого читання законопроект про управління відходами, рамковий законопроект, який імплементує європейську директиву. Там, в принципі, передумовлено більшість аспектів, які будуть впливати позитивно на цю галузь і взагалі на зменшення сміття, яке потрапляє на полігони сміттєзвалища. Але плюс до того ще ми готуємо пропозиції щодо значного підвищення податку екологічного на захоронення з метою такою, щоб підприємства, які будуть збудовані, чи інвестори мають такі наміри збудувати такі підприємства отримали, фактично конкурентну позицію з полігонами, для того щоб сміття надходило саме до них, перероблялося, вторинно використовувалося і тільки рештки попадали на полігони і сміттєзвалища. Я знаю цю проблему, ми на контакті і з головою адміністрації, і з головою обласної ради Закарпатської. Дякую. Дякую. Шановні колеги, час на "запитання до Уряду" вичерпаний. Дякую, пане Прем'єр-міністр, дякую, шановні урядовці. Бажаю вам плідного робочого дня. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги, пропозиція є. Шановні колеги, є пропозиція сьогодні змінити графік нашої роботи так, як це було минулого тижня пленарного, тобто скасувати перерву з 12-ї до 12:30 і сьогодні не приділяти часу розділу "Різне". робота в пленарному режимі, режимі розгляду питань до 12:30, після цього півгодини на запити від народних депутатів України. Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати. Власенку, Власенку, дайте з процедури. 11:17:30 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую. Пане Голово, за моєю інформацією, з питання з процедури, за моєю інформацією, близько 200 депутатських запитів не оголошено з позаминулого і минулого засідань. А відтак я прошу виділити більше часу на оголошення депутатських запитів, бо депутати позбавляються можливості виконувати свої повноваження, оскільки запити не оголошені. Тому ваша пропозиція слушна скасувати перерву, але запити почати оголошувати о 12-й годині, щоб всі запити були оголошені, включаючи і ті 200 запитів, яких не було. Дякую. Спочатку давайте мою пропозицію поставимо на голосування. Ставлю на голосування вищезазначену, мою пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати. За-189 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію Власенка. Прошу визначатися та голосувати.

прийнято. Є проблема: згідно Регламенту виділяється 30 хвилин. Добре, зал визначився, питань немає. З 12-ї ми переходимо в запити, да? Добре. Перше питання порядку денного - це законопроект 4636-1.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 Прошу підтримати та проголосувати. За-278 Рішення прийнято. Арахамія з процедури.

пана Арахамії, нашого колеги, щодо зміни черговості... Правильно я кажу, да? Щодо зміни черговості... Ні "ні", а да, черговості розгляду питань, для того щоб зараз розглянути Постанову 3711. Будь ласка, прошу підтримати та проголосувати. За-234 Рішення прийнято. Шановні колеги, до слова запрошується народний депутат України Власенко Сергій Володимирович. Сергій Володимирович, ви наступного разу запропонуйте п'ятницю взагалі скасувати. Я думаю, що буде ще більше... Дякую, пане Голово. "Им бы понедельники взять и отменить", вот понедельники – да, а п'ятницю – ні, п'ятниця – гарний день. Я вдячний Давиду Арахамії, якщо ви уважно послухаєте стенограму його виступу, він сказав, що голосування він пропонує зробити на наступному тижні а відтак, пане Голово, перечитайте стенограму, і я прошу голосування провести так, як проголосувала сесійна зала – на наступному тижні. Що стосується самої постанови по 3711, насправді 3711-д – абсолютно ганебний законопроект, який прийняла ця Верховна Рада, який не вирішує жодного питання, який не є точно судовою реформою. Я, на жаль, на жаль, вчергове переконаний, що через півтора-два роки сесійна зала знову збереться, оскільки буде або рішення Конституційного Суду, або цей закон буде скасовано, або буде чергові якісь висновки чиїсь. Тому, на жаль, цей законопроект порушує цілу низку статей української Конституції, зокрема статтю 1, статтю 131 і так далі. Що пропонується цим законопроектом? Цим законопроектом віддали абсолютно на відкуп представникам іноземних організацій по суті створення органів, які здійснюють контроль над судовою системою, передали таким чином весь контроль над судовою системою. Я хочу зазначити, що в жодній країні світу, я підкреслюю, в жодній країні світу: ані в слабовідсталих країнах Африки, ані в Латинській Америці, ані в країнах четвертого, таких процедур не існує. Ця процедура унікальна була придумана для України. На жаль, це в чергове свідчить, я підкреслюю ще раз, і про порушення статті 1 Конституції України, в якій говориться про те, що Україна є суверенна держава, і статті 131, в якій визначаються повноваження Вищої ради правосуддя. Вважаю, що цей законопроект прийнятий з порушенням Конституції, з порушенням статті 116 Регламенту, а відтак прошу підтримати проект постанови. Дякую. До слова запрошується народний депутат України Тимошенко Юлія Володимирівна. Немає? Цимбалюк. Співавтор Цимбалюк. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, президія! Шановні народні депутати! 29 червня цього року Верховна Рада ухвалила рішення про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. більше року назад в турборежимі саме була ліквідована чи паралізована робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Розгляд цього законопроекту та ухвалення щодо нього рішення відбулося з порушенням Конституції України та Регламенту Верховної Ради, тому воно не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню в передбачений цим же Регламентом спосіб. За висновком Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України окремі положення законопроекту не враховують конституційних вимог, у тому числі принципу правової визначеності, містять внутрішні неузгодженості, мають недоліки змістовного та термінологічного характеру, що може ускладнити застосування відповідних положень закону. Так, законопроектом пропонується перерозподілити повноваження Державної судової адміністрації на користь Вищої ради правосуддя. В частині шостій статті 19 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що кількість суддів у суді, крім Верховного Суду, визначає Вища рада правосуддя. З урахуванням консультативного висновку судове навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання суддів та оплату праці, на відміну від чинної редакції зазначеної статті закону. Крім того, всупереч вимогам статті 122 Регламенту Верховної Ради України до проведення голосування щодо прийняття законопроекту в другому читанні не було дано доручення про усунення суперечностей в тексті проекту. Зважаючи на порушення вимог Конституції та Регламенту Верховної Ради, керуючись частиною третьою статті 48 Регламенту, звернулись до головуючого на пленарному засіданні із заявами про відповідні порушення… До слова запрошується голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Кальченко Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні сьогодні зранку розглянув проекти постанов: реєстраційний 3711-д-П, поданий народним депутатом Власенком, і проект Постанови реєстраційний 3711-д-П1, поданий народними депутатами Тимошенко та Цимбалюком. Цими проектами постанов пропонується скасувати рішення Верховної Ради від 29 червня цього року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону реєстрацій номер 3711-д. Як вказують автори постанов, і це відзначено в їхніх пояснювальних записках, на їхню думку, розгляд законопроекту і ухвалення щодо нього рішення відбулись з порушенням вимог Конституції та Регламенту Верховної Ради. Регламентний комітет ухвалив висновки на ці проекти постанов (реєстраційні 3711-д-П і 3711-д-П1) і рекомендує Верховній Раді визначитися шляхом голосування щодо їх прийняття або відхилення. Дякую.

Юрчишин Ярослав Романович. Справа в тому, що ми дуже довго йшли до насправді історичного рішення – це мати шанс нарешті отримати адекватний фільтр, який не буде допускати до судової гілки влади фактично суддів суддів на зразок Вовка, який очолює Окружний адміністративний суд, та інших, не менш одіозних. Тому ці постанови треба провалювати і переходити до реформи верховної… перепрошую, Вищої ради правосуддя як другого етапу важливої судової реформи. Дякую комітету, дякую залу за підтримку цього надважливого кроку. Звісно, не без проблем, звісно, не без нюансів, але принаймні шанс отримати справедливий суд. Тому постанови треба провалювати. Дякую. Дякую, шановний пане Голово. Ви знаєте, про історичні рішення по судовій реформі я в цій сесійній залі чую з 2010 року. А такі активісти, як попередній виступаючий, про перемоги в судовій реформі говорили з 14-го року. Так само вони говорили про перемоги в побудові антикорупційної інфраструктури, яка абсолютно не працює, і в усьому іншому. На жаль, замість реальної правової фахової дискусії по судовій реформі ми кожен раз отримуємо політичні гасла. Спочатку нам кажуть, що треба всіх суддів звільнити і набрати нових, правда, невідомо звідки, а зараз нам говорять, що все повинні вирішувати іноземці. Ви знаєте, на жаль, я ще раз підкреслю, проблема полягає в тому, що немає дискусії серйозної. Я очікував два роки від Президента України серйозного ґрунтовного законопроекту, який би відображав його бачення судової реформи. На жаль, так і не дочекався. Ми отримали нищівні висновки Венеційської комісії, зокрема по 3711, у тому числі і в зв'язку з тим, що це точкові законопроекти, які не вирішують проблеми, які не розв'язують глибинні серйозні проблеми, які накопичилися в судовій системі. Кожен раз, як тільки починається дискусія про судову систему, одразу встають якісь люди, які починають гаслами розповідати, що краще, що гірше, причому це люди, які ніколи в судовій системі не працювали, які абсолютно не розуміють, як вона працює, які точно не знають, що це таке. Тому я за те, щоб реформа судова відбувалася, але я за те, щоб відбувалася реальна судова реформа, а не кожен раз відбувалися якісь кричалки з трибуни Верховної Ради комсомольського характеру про те, хто правильний, хто неправильний, хто допомагає суддівській мафії, хто не допомагає суддівській мафії, щоб ми мали серйозну і фахову дискусію. Я насправді очікував це від Президента. Від Президента ми цього не дочекалися і, я так думаю, найближчим часом не дочекаємося. Дякую. Шановні колеги, шановні громадяни України, законопроект 3711-д це про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відновлення роботи, відновлення добору майбутніх членів ВККС на конкурсних засадах. Це про перевірку їхньої доброчесності, це про перевірку їхньої професійної компетентності та етики, це про нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, яка має заповнити кадровий дефіцит судової системи, яка має завершити кваліфікаційне оцінювання діючих суддів, яка має бути сформована за підтримки наших міжнародних партнерів, яка має бути сформована на засадах, які рекомендовані Венеційською комісією. Шановні колеги, ми маємо голосувати червоною кнопкою зараз для того, щоб не зволікати з підписанням цього законопроекту і з впровадженням дійсної судової реформи. Дякую. Голосуємо червоним. Герасимов, Шахов і голосуємо. Вас двоє. Хто з вас? 11:32:56 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановні колеги, шановні українці, ви знаєте, я дуже вдячний голові профільного комітету за цей виступ сьогодні і, між іншим, за ті виступи, які він робив під час обговорення цього законопроекту в залі. Тому що саме цим законопроектом і саме такою позицією монобільшості Зеленського ви визнаєте ваші помилки, коли ви зупинили судову реформу Петра Порошенка і в частині ВРП, і в частині ВККС, і в частині оновлення судів середньої і нижньої ланок. Визнавати помилки – це добре, але намагайтеся не робити більших помилок, як ви завжди вмієте. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Безумовно, народ України на наступних виборах дасть свої висновки і поставить печатку там, де буде голосувати, на всіх тих "плямах", які сьогодні робить влада. Я, на жаль, сьогодні не зміг до кінця поставити запитання уряду, чому трапилося так, що матері-одиночки, які не ходять по суддях, тому що немає чим платити судовий збір, сьогодні лишилися дотацій? І ще держава з них стягує ті гроші, які, типу, переплатила. Уявіть собі. Я сам з матір'ю бідкався по хатах, змінював сім шкіл і так далі все своє дитинство. І тоді в тому ще Союзі видавали дотації матерям-одиночкам. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні матері-одиночки лишилися без дотацій? Які суди будуть вирішувати це питання? Хто сьогодні має право взяти на себе відповідальність для того, щоб сьогодні наше покоління наступне бачило таку ситуацію? Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні народні депутати, "Опозиційна платформа - За життя" буде підтримувати дані постанови, і хочемо пояснити чому. Тому що в Україні повинні керувати і приймати участь в процесах українці. якщо міжнародні партнери мають таке бажання, то, на мою думку, вони повинні надавати свій досвід, як вони вирішили те чи інше питання. І ключовим в їхньому досвіді повинно бути слово "адаптація". Якщо немає адаптації, жодні закони і рекомендації партнерів, міжнародних чи інших партнерів, вони не будуть працювати. Але цим законопроектом вносяться такі зміни, де віддається переважний голос щодо вибору члена чи судді міжнародним партнерам. Тільки підстави, чому так, ми забули сказати. Ми ж уже наступили на граблі ДБР, САП. Органи лежать, а керівників немає. І причина в цьому...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

За-33 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови реєстраційний номер 3711-д-П1. Прошу визначатися та голосувати. За-57 Рішення не прийнято. Наступне питання – це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів. Ні, вибачте. Наступне питання – це проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (реєстраційний номер 4156). Пропонується розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-234 Рішення прийнято. До слова запрошується перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Боруховський Богдан Валентинович. Доброго дня, шановні народні депутати! На ваш розгляд вноситься розроблений урядом проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення. Метою прийняття зазначеного проекту закону є забезпечення дотримання вимог режиму радіаційної безпеки і посилення відповідальності за їх порушення. Проект закону розроблено на виконання Указу Президента від 10 червня 2019 року № 512 "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". Проектом закону передбачено: перше - посилити відповідальність за порушення вимог режиму радіаційної безпеки; друге - визнати кримінальним проступком такі дії, як проникнення в зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або самовільне поселення у них, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон. Статистика. За 2018 рік виявлено 371 факт вчинення правопорушень, в 19-му і 20-му роках – 586, в І півріччі 21-го року очевидне зростання – 346 випадків. Крім того, одним із факторів, які призвели до виникнення пожеж в зоні відчуження, власне кажучи, і було саме незаконне проникнення в ці зони та подальше перебування таких осіб, які незаконно проникають в цю територію. Зазначене потребує посилення відповідальності, а також визнання кримінальним проступком таких дій, як проникнення в зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу відповідних органів або самовільного поселення в них. Дякую за увагу. Прошу підтримати. До слова запрошується заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Михайлюк Галина Олегівна. Шановний пане Голово, шановні колеги, ми всі добре пам'ятаємо масштабні лісові пожежі в Чорнобильській зоні в квітні 20-го року, коли горіла заповідна територія, а масу забрудненого повітря вітром відносило по регіонах України, а сам вогонь цілий місяць намагалися загасити пожежники. До цього часу остаточно невідомо, хто саме може бути причетним до цієї жахливої події, а також ймовірності того, що саме підпалення могло мати місце в межах зони відчуження, чи зони безумовного відселення. Втім,після зазначених подій точно зрозуміло, що нам необхідно значно посилити захист даних територій від осіб, які можуть незаконно проникати на ці території без відповідних дозволів, щоб знову не допустити спричинених необережностей і катастроф. Це стосується насамперед сталкерів та жителів прилеглих сіл, які можуть продовжувати вести свою господарську діяльність попри обмеження та заборони встановлені законом. Законопроект розроблено з метою забезпечення дотримання вимог режиму радіаційної безпеки і посилення відповідальності за їх порушення. Безпосередньо для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема виключити статтю 46 прим.1, яка передбачає встановлення адміністративної відповідальності за порушення режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційного забруднення. Безпосередньо пропонується передбачити кримінальну відповідальність і встановити дане діяння кримінальним правопорушенням. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило ряд зауважень та пропозицій. Проаналізувавши зазначений законопроект, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект 4156 прийняти в першому читанні за основу. Колеги, прошу підтримати зазначений законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться: два - за, два – проти, ті хто бажають виступити, ті фракції, які бажають виступити.

Шановний пане головуючий, шановні колеги, "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект в першому читанні. Але я б хотів також дуже коротко сказати про те, що ми будемо дуже вдячні, якщо кожного тижня законопроекти від опозиції також будуть з'являтися в порядку денному, в тій його частині, яка дійсно потрапляє в зал і голосується цим парламентом. Дякую. Прошу передати слово Ігорю Кривошеєву. гривень, 8,5 мільярдів гривень - це розмір збитків, завданих минулорічною пожежею Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Ми разом з міністром Абрамовським були безпосередньо на місці пожеж і вогнеборці зауважили, що причиною даної пожежі спокійно міг бути простий недопалок, викинутий людиною, яка відвідувала цю зону, не закон. Друзі, ми маємо розуміти, що Чорнобиль – це зона не відчуження, так ми говорили на форумі "Україна-30. Екологія". Але, разом з тим, це зона, якій якій ми маємо приділяти максимальний контроль, і тому я пропоную підтримати даний законопроект. Тому що ми також маємо розуміти, що в зоні відчуження разом із поверненням тварин з'являються люди, які хочуть на цих тварин полювати. Відповідно відповідальність за незаконне проникнення має бути максимальною. Друзі, прошу підтримати даний законопроект. Прошу передати слово Олександрі Устіновій. Шановні колеги, я просто скажу двома реченнями, про що цей законопроект. Якщо ти просто перебуваєш у зоні відчуження, без спеціального дозволу, який видається МВС, то це вже кримінальна відповідальність. Якщо раніше у нас була адміністративна відповідальність і штраф, і так, я погоджуюся, що штрафи потрібно піднімати, зараз штраф 340 гривень, підніміть до 17 тисяч - і сталкери не будуть їздити в зону відчуження. Але зараз давати тюрму людям за те, що вони перебувають у зоні відчуження, це вже перебір, досить будувати поліцейську державу. Замість того, щоб ловити тих, хто там знаходиться незаконно, і доказувати… Вони мені тут розказують про браконьєрство, про підпали. Так доведіть, що це браконьєри, посадіть цю людину. Але лише за те, що вона знаходиться в зоні відчуження, зараз здавати в тюрму – це не нормально. Подумайте, будь ласка, як ви будете дивитися в обличчя своїм виборцям і говорити, що ми зараз створюємо зони, де просто за перебування вже тобі грозить тюрма. Наступним створимо якусь прибережну зону, де теж буде тюрма, бо хтось не хоче, щоб ви там перебували. Я дуже прошу, цей законопроект потребує доопрацювання. Так, потрібно піднімати штрафи, але зараз тут скасовується фактично адміністративна відповідальність і вводиться кримінальна, Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу і Кримінального кодексу України. Я вас дуже прошу, цей законопроект потребує доопрацювання, його потрібно переробити, підвищити штрафи, а не знову всім клепати тюрми. Дякую.

Дякую. Шановний головуючий, безумовно, важливе питання ми зараз розглядаємо, але я не можу не порадіти на монобільшість. Вчора нам в насолодження спостерігати по телевізору, по каналу "Рада", як ви боролися проти олігархії. Подивилися, як ви його прийняли, навіть скорочену процедуру щодо подання альтернативних законів ви теж забули і не змогли проголосувати. Я скажу відверто, вы так хотите этот закон, как олигархи его боятся. Тому, шановні, не треба дурити ні себе, ні людей, ні олігархів, ні Президента, ні всіх, хто в цьому процесі залучений. Є закон, який, до речі, запропонований в тому числі нашою фракцією, щодо боротьби з монополізацією, щодо боротьби з корупцією. От якщо їх прийняти, то з олігархатом буде покінчено. А те, що ви зараз робите, це профанація. І, безумовно, відверто скажу, навіть пожалів, що не був присутній при розгляді Закону "Про корінні народи". Я ще раз підкреслюю свою позицію: я за те, щоб кримських татар і тих, хто вчора був визнаний законом, у цілому, до речі, незважаючи на те, як мені сьогодні сказали низка колег, особливо з фракції "Довіра", вони хотіли запропонувати поправки, але народ, який 600 років тому прийшов з вогнем і мечем на Україну, визнаний корінним народом, я історію перегортаю, визнаю їх право, вони його вибороли; а ті, хто були нашими союзниками декілька сотень років, мали династичні браки між Угорщиною і Королівством Галицьким, не визнаються. Тому давайте з повагою ставитися до всіх тих, хто тисячу й більше років живе у нашій країні. Дякую. Всі бажаючі виступили? Поляков. Після цього… Шановні колеги, ви просто вдумайтесь, за що ви хочете голосувати. Чому не можна збільшити просто адміністративну відповідальність? Тобто ви кажете, що хтось незаконно обробляє свою землю в зоні відчуження, ці пенсіонери, які отримують по 2 тисячі гривень пенсії, ніяких надбавок, які просто виживають, які вимушені обробляти свою землю там, і в них немає більше ніякого варіанту, ви пропонуєте їх саджати від 1 до 3 років? Ви що? Що ви взагалі робите? Ви розумієте, які наслідки цього? Замість того, щоб дійсно прийняти законопроекти, які б підняли пенсії, знизили тарифи, ви збираєтесь наших людей, які за гранню бідності живуть, просто саджати. Це вже просто я не знаю як назвати і чиї ви "слуги"? Ми будемо утримуватися по даному законопроекту. Дякую за увагу. насправді потрібно посилювати відповідальність за порушення режиму перебування в зоні відчуження. те, як виписаний цей законопроект говорить про те, що або потрібно переробляти, бо є великий сумнів, що вдасться доопрацювати його до другого читання. Я хотів би, щоб ми говорили про інше: як ефективно діє Національне агентство з питань управління цією територією, бо саме воно згідно чинних нормативних документів забезпечує непотрапляння або відсутність несанкціонованого потрапляння туди, як вони здійснюють свої обов'язки. Є серйозні зауваження науково-експертного управління, інших, в тому числі і Генеральної прокуратури. Через те ми в першому читанні підтримуємо, а до другого слід допрацьовувати дуже серйозно. Якщо не будуть внесені наші правки, ми в другому читанні голосувати не будемо. Дякую.

Луганщина, депутатська група "Довіра". Безумовно, ми будемо підтримувати цей законопроект, і повинна сьогодні бути відповідальність за те, що з тих територій, де практично відбулася ядерна війна, везеться металобрухт, ну і так далі. І друге. Чому сьогодні в мирній Україні не звертається увага на те, що є моменти саме на Донбасі, коли з "Юного комунара", з шахти, де був також ядерний вибух, ллється вода підземна? Ми її не бачимо, в Сіверський Донець. Після Сіверського Донця поллється в Азовське море, вб'є всю флору, фауну. Сьогодні всі замовчують. Також в Києві є підприємство "Радон", куди звозяться ядерні відходи з п'яти областей - і знову-таки ніхто не несе відповідальності, не побудовані сьогодні сховища для ядерних відходів, які закуповували у нас окупанти, а зараз сьогодні це збирається на території України. Сьогодні страждають раковими пухлинами 90 відсотків населення. Перше місце займає не коронавірус, а саме ракові... Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (реєстраційний номер 4156). Прошу підтримати та проголосувати. За-269 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, надійшла заява про перерву з заміною на виступ. Пушкаренко Арсеній Михайлович. Дякую. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Дорогі українці! Вчора Президент підписав наш законопроект, який ми проголосували на позачерговому засіданні у вівторок. Це важливий закон, тому що він поновлює частину пільг нашим героям-ліквідаторам. В цьому році 35-а річниця Чорнобильської катастрофи. І коли ми з моєю колегою Тетяною Грищенко об'їжджали найбільш постраждалі громади Житомирщини і зустрічалися з ліквідаторами, вшановували пам'ять тих, кого вже немає, ми спілкувалися, і вони дуже просили передати всім вам, шановні колеги, що ті пільги, які були забрані в минулому скликанні у цих дійсно героїчних людей, у людей, які в перші дні, тижні, місяці, перші роки в зведених загонах фактично врятували, без перебільшення, людство. Тому що, як із коронавірусом, так і радіацією, ніхто її не бачив і ніхто не розумів, яка це загроза. І на жаль, скільки людей уже сьогодні немає із-за цієї біди. Тому той законопроект, який на позачерговому за ініціативи Президента ми з вами прийняли в цілому, переконували більшістю, і Президент вчора підписав, це ще один крок до поновлення тієї справедливості, яку заслуговують ці люди, і яку заслуговують сьогодні тих людей, яких нема. І ми маємо бажати здоров'я і створити всі умови. І це найменше, що ми можемо зробити для тих людей, які ще залишилися. В грудні місяці буде 35 років, як започаткований День ліквідатора. І я вважаю, що ті 10 законопроектів, які сьогодні знаходяться в Комітеті з питань соціальної політики і ветеранів, ми повинні до цієї дати розглянути і деякі з них прийняти, і продовжити ту політику і ту нашу обіцянку, яку багато хто з нас, я переконаний, взяв на наших округах, тому що ліквідатори є сьогодні по всій Україні. Звичайно, найбільше їх на півночі: на Чернігівщині, на Житомирщині, на Київщині, - але в кожному куточку України є ті люди, які героїчно віддали своє життя і здоров'я - найцінніше, щоб врятувати кожного з нас. Тому я прошу вас і закликаю, щоб так само одноголосно, як ми з вами 4555 прийняли щодо з 1 січня 2022 повернення ряду пільг і значне зростання пенсій для ліквідаторів І, ІІ і ІІІ категорій, так само ми продовжили цю політику і цю нашу принципову позицію, і виконували нашу обіцянку, і продовжили повертати ряд пільг, які ці люди заслужили. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, залишилось 4 хвилини, пропоную доповнити пропозицію Власенка і одразу перейти до запитів. Оголошення. 11:56:28 СТЕФАНЧУК Р.О. Невеличке оголошення. Надійшла заява народного депутата Яременка, який інформує, що при голосуванні за законопроект про корінні народи України в цілому у нього не спрацювала кнопка, і тому просить зарахувати голос "за". Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Отже, протягом календарного тижня внесено 100 депутатських запитів. З них: до Президента України – 5, до органів Верховної Ради – немає, до Кабінету Міністрів – до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування – 39, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності – 4. З минулих пленарних тижнів неоголошеними залишились 72 депутатські запити. І всього для оголошення внесено 172 депутатські запити. Отже, шановні колеги, увага, ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Галини Васильченко до Президента України щодо перейменування назв судових органів шляхом вилучення назв комуністичної символіки та найменування відповідно до чинних назв міст, районів у містах, районів та областей. Прошу голосувати.

За-274 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

За-287 Рішення прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту групи народних депутатів (Кондратюк, Іонової, Наталухи, Констанкевич та інших. Всього 27 народних депутатів) до Президента України щодо вжиття невідкладних заходів, спрямованих на усунення можливих зловживань та корупційних проявів при завершенні будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та забезпечення її належного функціонування. Прошу голосувати. За-304 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

За-301 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Гео Лероса до Президента України про виконання передвиборчої обіцянки Володимира Зеленського щодо розсекречення списків відвідувачів Офісу Президента, закритість яких дає змогу Президенту Зеленському проводити зустрічі з олігархами, особами із сумнівною репутацією, непомітно для громадськості. Прошу голосувати.

За-98 Рішення не прийнято. По фракціям, будь ласка. Не нервуйте, все покажемо. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Гео Лероса до Президента України щодо негайного виселення Президента України Володимира виселення Президента України Володимира Зеленського з державної дачі в Конча-Заспі, який до обрання у владу засуджував політиків, що користуються державними дачами та привілеями за рахунок бюджету, та щодо створення на її базі дитячого будинку.

За-57 Рішення не прийнято. По фракціям, будь ласка. Не нервуйте, я все покажу. Дякую. Ставиться на відкрите поіменне голосування (шановні колеги, будь ласка, увага! підтримка запиту групи народних депутатів (Скороход, Галушка, Юрченка) до Президента України щодо критичного стану історичних пам'яток національного значення в місті Переяслав. Будь ласка голосуємо. За-245 Рішення прийнято. Ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого депутатського запиту до Президента України. Будь ласка, голосуємо.

За-253 Рішення прийнято. Це всі депутатські запити. Я переходжу до зачитування ваших запитів, шановні колеги.

народних депутатів. Сергія Л ьовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо необхідності усунення гострих проблем сфери охорони здоров'я. Олександра Літвінова до міністра охорони здоров'я України щодо включення КНП "Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" в перелік закладів для надання медичної допомоги хворим на COVID. Олексія Жмеренецького до Генерального прокурора щодо надання інформації стосовно незаконного переміщення партії високовартісних товарів через митний кордон України. Сергія Ларіна до Прем'єр-міністра України щодо термінового врегулювання проблемної ситуації, пов'язаної із стрімким занепадом урановидобувної галузі України, та прийняття високоефективних високоефективних рішень по відновленню стратегічної галузі. Анни Скороход до Прем'єр-міністра України стосовно вирішення проблем на Укрпошті. Анни Скороход до Голови правління акціонерного товариства "Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо надання інформації про собівартість природного газу. Ольги Василевської-Смаглюк до міністра юстиції України щодо ліцензії Київської міської медичної частини. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності виділення фінансування на виконання заходів з введення до експлуатації 4-ї північної лави пласту К8 горизонт 1000 метрів Відокремленого підрозділу "Шахта "Гірська" Державного підприємства "Первомайськвугілля". Сергія Власенка до Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, Директора Національного антикорупційного бюро України щодо можливого конфлікту інтересів та інших порушень законодавства Тимофієм Миловановим. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших. Всього 4 депутати) до Офісу Генерального прокурора стосовно неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших...) але це пленарне засідання. І я прошу, хто не має інтересу, покиньте залу і дайте можливість довести її віце-спікеру, тому що дуже тяжко перекрикувати вас. Будь ласка, Олено Костянтинівно. Веде засідання заступник Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших) до Кабінету Міністрів України, Національної поліції України стосовно порушення вимог чинного законодавства при здійсненні господарської діяльності. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України щодо ситуації з вакцинацією від гострої респіраторної хвороби СОVID-19 викладачів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Арсенія Пушкаренка до Кабінету Міністрів України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, Офісу Генерального прокурора щодо проведення комплексної перевірки та службового розслідування діяльності окремих посадових осіб Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Кабінету Міністрів України щодо виконання вимог Закону України "Про Державний земельний кадастр". Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо необхідності надання всебічної і вичерпної соціальної, матеріальної та іншої (передбаченої законодавством) допомоги постраждалим гірникам Відокремленого підрозділу "Шахта 9 "Нововолинська" Державного підприємства "Волиньвугілля". Ігоря Гузя до Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України щодо питання визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Республіки. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо необхідності вирішення проблеми коректної фіксації показників газових лічильників та проблеми тарифікації за користування газом для населення, в контексті діяльності Акціонерного товариства "Волиньгаз" ("ТОВ Волиньгаз Збут"). Групи народних депутатів (Грищенко, Кицака та інших) до Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної поліції України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Житомирської обласної державної адміністрації, Офісу Генерального прокурора щодо необхідності проведення невідкладної перевірки фактів незаконного користування окремими суб'єктами господарювання землями Народицької територіальної громади Житомирської області, що мають статус радіоактивно забруднених. Іванни Климпуш-Цинцадзе до міністра оборони України, виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань щодо розслідування обставин трагічної загибелі 22 річної лейтенантки, заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення 128 Окремої гірсько-штурмової бригади Шемчук Карини Олегівни. Олександра Аліксійчука до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, міністра фінансів України щодо перерахування освітньої субвенції для Сарненської міської територіальної громади. Наталії Піпи до виконуючого обов'язки директора департаменту містобудування Львівської міської ради щодо меж зеленої зони "Майорівка" у місті Львові, у тому числі геологічної пам'ятки природи місцевого значення "Медова Печера". Групи народних депутатів (Федини, В'ятровича та інших. Всього 12 депутатів) до Голови Служби безпеки України, голови Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Голови Центру протидії дезінформації, Голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо вжиття належних заходів реагування з виявлення фактів дезінформації українського суспільства та протидії проросійській пропаганді з боку співробітників телеканалу "1+1", а також здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення. Групи народних депутатів (Іонової, Федини та інших. Всього 8 депутатів) до Голови Служби безпеки України щодо вжиття заходів з виявлення та протидії дезінформації і пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям. Групи народних депутатів (Іонової, Федини та інших. Всього 10 депутатів) до Голови Центру протидії дезінформації стосовно вжиття заходів з виявлення та протидії дезінформації і пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям. Групи народних депутатів (Іонової, Федини та інших. Всього 10 депутатів) до голови Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки про вжиття заходів з виявлення та протидії дезінформації і пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям. Групи народних депутатів (Чернєва, Костенка та інших. Всього 10 депутатів) до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо внесення учасників бойових дій (добровольців з числа іноземців) до санкційного списку. Групи народних депутатів (Шевченка, Дирдіна та інших. Всього 9 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо недопущення призначення Головою Державного агентства резерву України Микити Барабаша та перегляду типових вимог до професійної компетентності державних службовців категорії "А". Олексія Мовчана до Голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників, Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, виконуючого обов'язки голови правління Акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо недопущення ліквідації профільних департаментів АТ "Укрзалізниця". Олексія Мовчана до міністра освіти і науки України, Глобинського міського голови щодо процесу оптимізації мережі закладів освіти Глобинської міської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області. Артема Чорноморова до Державного підприємства "Дослідного господарства "Реконструкція" селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення щодо надання інформації. Артема Чорноморова до Голови управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області стосовно надання інформації. Групи народних депутатів (Качури, Ясько, Кабаченка) до Прем'єр-міністра України щодо фінансування сучасної системи продовольчого забезпечення Збройних Сил України. Групи народних депутатів (Качури, Ясько, Кабаченка) до Прем'єр-міністра України щодо потреби закупівлі нового сучасного криголаму вітчизняного виробництва. Олександра Качури до міністра охорони здоров'я України щодо створення законодавчих передумов для підвищення заробітної плати медичним працівникам та допоміжним працівникам медичної галузі. Олександра Ковальова до начальника Управління державної охорони України щодо блокування роботи робочої групи з напрацювання законопроекту про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" шляхом безпідставної відмови в наданні інформації начальником Управління Сергієм Рудьом. Богдана Торохтія до виконуючого обов'язків Голови Державної податкової служби України щодо сплати частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, які належать до сфери управління Фонду державного майна України. Богдана Торохтія до Генерального директора Акціонерного товариства "Турбоатом" щодо окремих питань діяльності АТ "Турбоатом". Сергія Нагорняка до Міністерства енергетики України, Прем'єр-міністра України щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 534-р про реорганізацію державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Максима Заремського до Прем'єр-міністра України, Голови Державного агентства лісових ресурсів України про забезпечення відкриття підприємств з глибинної переробки деревини та їх пільгове оподаткування. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України, міністра культури та інформаційної політики України, міністра аграрної політики та продовольства України, міністра розвитку громад та територій України про забезпечення підтримки розвитку зеленого туризму в гірських районах Чернівецької області. Романа Грищука до Прем'єр-міністра України щодо встановлення пільгової орендної ставки для закладів освіти у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти незалежно від форми власності. Романа Грищука до голови Київської міської державної адміністрації щодо ліцензування закладу освіти "Політехнічна школа". Романа Грищука до Голови Державної служби якості освіти України щодо здійснення діяльності приватного закладу освіти "Політехнічна школа" на базі комунального закладу освіти. Тетяни Грищенко до Малинського міського голови, Коростишівського міського голови, Радомишльського міського голови, Хорошівського селищного голови, Черняхівського селищного голови, Чоповицького селищного голови, Брусилівського селищного голови, Іршанського селищного голови Житомирської області щодо надання інформації про земельні ділянки сільськогосподарського призначення на які укладено договори оренди. Максима Дирдіна до Прем'єр-міністра України щодо проблем зі станом фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня. Артема Чорноморова до Служби автомобільних доріг у Миколаївській області щодо надання інформації. Артема Чорноморова до комунального підприємства "Житло-сервіс" стосовно надання інформації щодо господарської діяльності підприємства. Ірини Констанкевич до міністра охорони здоров'я України щодо обсягів фінансування Волинської області для проведення діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань. Ірини Констанкевич до міністра охорони здоров'я України щодо оснащення лікувально-діагностичною апаратурою в в КП "Волинський обласний медичний центр онкології". Ірини Констанкевич до міністра освіти і науки України щодо стану проведення інформаційної роботи з профілактики онкологічних захворювань серед закладів загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо встановлення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування державного значення в межах Болградського та Білгород-Дністровського районів Одеської області. Дмитра Чорного до виконуючого обов'язки Голови Державної податкової служби України щодо проведення розслідування від ухилення сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування комунальним підприємством "Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання" Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області. Віктора М'ялика до Прем'єр-міністра України, Голови Фонду державного майна України щодо недопущення приватизації державного підприємства "Рівнеторф". Федора Веніславського до Генерального прокурора щодо надання інформації. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо необхідності підвищення ефективності протидії зростанню безробіття. Групи народних депутатів (Геращенко, Павленка та інших. Всього 12 депутатів) до Прем'єр-міністра України, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Керівника Офісу Президента України щодо збереження об'єктів природно-заповідного фонду України та недопущення забудови Бірючого острова. Групи народних депутатів (Геращенко, Павленка та інших. Всього 12 депутатів) до Прем'єр-міністра України, Голови Національного банку України, Голови Служби безпеки України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо надання правової оцінки та вжиття заходів реагування за фактом здійснення ПАТ "Студія Квартал-95" продажу комерційних прав юридичній компанії ТОВ "СТС Медіа", до якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Михайла Бондаря до Радехівського міського голови Львівської області щодо надання дозволів на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства учасникам бойових дій. Михайла Бондаря до міністра фінансів України, міністра енергетики України щодо виділення бюджетних коштів ДП "Львівугілля" на погашення заборгованості по заробітній платі за січень-травень 21-го року та необхідне фінансування підприємства у червні-грудні 2021 року. Дмитра Шпенова до директора Комунального підприємства "Київтеплоенерго" щодо підготовки до опалювального сезону. Гео Лероса до Керівника Офісу Президента України щодо пояснень відносно законності використання керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком номерів прикриття на власному автомобілі. Групи народних депутатів (Кисилевського, Наталухи та інших. Всього 12 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації про підписання міжурядової угоди між Україною та Францією про фінансування та постачання компанією Alstom 130 електровозів. Софії Федини до міністра закордонних справ України, Прем'єр-міністра України стосовно незрозумілої позиції Постійного представництва України при відділенні ООН з відкликанням підпису України під спільною заявою щодо ситуації з правами людини в китайській провінції Синьцзянь (геноциду уйгурського народу) від 22 червня 2021 року. Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України щодо перевірки фактів можливого порушення законодавства під час будівництва на береговій смузі річки Дунай. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка та інших. Всього четверо) до Кабінету Міністрів України щодо необхідності вжиття дієвих заходів для забезпечення Старокозацької районної лікарні Білгород-Дністровського району Одеської області медичним обладнанням. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Офісу Генерального прокурора щодо вжиття дієвих заходів для належного та своєчасного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні в розумні строки. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Офісу Генерального прокурора щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації щодо вжиття дієвих заходів для належного надання житлово-комунальних послуг. Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації щодо створення належних умов для проживання у житловому будинку. Олександра Куницького до Прем'єр-міністра України щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю ТОВ "Компанія Балекс" та приведення його роботи у відповідність до встановлених вимог та норм. Групи народних депутатів (Кабаченка, Наливайченка та інших. Всього 55 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо незаконного відключення від електромереж Нікопольським заводом феросплавів, сонячної електростанції, яка належить іноземному інвестору Екотехнік Нікополь. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України про обсяги страхових виплат родинам лікарів, які померли у зв'язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання своїх професійних обов'язків. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України щодо вакцинації дітей та освітян. Групи народних депутатів (Пушкаренка, Кицака та інших. Всього 6 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо необхідності фінансування опорних закладів охорони здоров'я Житомирського госпітального округу, внесених до переліку опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах на період до 2023 року. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо недопущення підвищення тарифів на електричну енергію для населення. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України, міністра розвитку громад та територій України, міністра фінансів України щодо збільшення видатків державного бюджету для територіальних громад, які розташовані на гірських територіях. Олександра Аліксійчука до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови правління Акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо відновлення пасажирського сполучення. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо необхідності внесення змін до формули розрахунку освітньої субвенції для бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади. Ігоря Гузя до міністра охорони здоров'я України щодо необхідності забезпечення медичним обладнанням КНП "Нововолинська центральна міська лікарня". Ігоря Гузя до міністра інфраструктури України щодо необхідності відновлення руху пасажирських потягів через залізничну станцію Іваничі (Волинська область). Групи народних депутатів (Фріз, Геращенко та інших. Всього 8 депутатів) до Голови Служби безпеки України щодо включення громадянина Російської Федерації Кіркорова Філіпа Бедросовича до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Антона Полякова до міністра внутрішніх справ України щодо надання інформації з приводу стану та результатів досудового розслідування кримінального провадження за фактом звернення громадянина Олекшій Ю.П. Антона Полякова до голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо порушення вимог законодавства під час обробки полів гербіцидами. Олександра Горенюка до Одеського міського голови щодо проблемних питань, пов'язаних із порушенням безперешкодного доступу до моря (місто Одеса, "Аркадія"). Олександра Горенюка до Одеського міського голови щодо проблемних питань, пов'язаних із порушенням безперешкодного доступу до моря (місто Одеса, Маячний провулок, 8). Олександра Качури до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення українських громадян житлом. Олександра Качури до міністра юстиції України щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері правової освіти, правової обізнаності, інформування населення, доступу громадян до джерел правової інформації. Групи народних депутатів (Бобровської, Рудика та інших. Всього 10 депутатів) до Голови Служби безпеки України стосовно внесення Кіркорова Філіпа Бедросовича до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Юлії Світличної до Прем'єр-міністра України, виконувача обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо отримання дозволу на початок будівельних робіт КНП "Лозівське територіальне медичне об'єднання". Групи народних депутатів (Ткаченка, Шинкаренка, Славицької) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно захисту інтересів споживачів при наданні послуг з постачання газу. Павла Сушка до Прем'єр-міністра України, міністра культури та інформаційної політики України, Голови Фонду державного майна України щодо ситуації, яка склалась навколо майна та земельної ділянки ДП "Національний центр Олександра Довженка", в тому числі прийняття рішень про приватизацію частини майна. Геннадія Вацака до Прем'єр-міністра України, Міністерства охорони здоров'я України, Національної служби здоров'я України, Вінницької обласної державної адміністрації щодо виконання Національною службою здоров'я України договірних зобов'язань перед КНП "Криворізька окружна лікарня інтенсивного лікування" та забезпечення надання медичних гарантій громадянам України. Групи народних депутатів (Бондарєва, Цимбалюка та інших) до міністра фінансів України щодо проведення службового розслідування стосовно працівників посадових осіб Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України.

Олександра Ковальова до начальника Управління державної охорони України щодо надання інформації по відрядженням в зону проведення АТО/ООС начальника Інспекції Управління державної охорони України Заблоцької О.І. для встановлення в подальшому статусу учасника бойових дій. Юрія Камельчука до міністра розвитку громад та територій України, виконувача обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо необґрунтованої затримки в наданні дозволу на будівництво дороги Т-14-04 Червоноград-Рава-Руська. Юрія Камельчука до міністра енергетики України, Прем'єр-міністра України щодо розробки процедури погашення заборгованості ПрАТ "Шахта "Надія". Романа Лозинського до голови Львівської обласної ради щодо перейменування селища міського типу Рудне. Романа Лозинського до Голови Служби безпеки України щодо можливих неправомірних дій працівників СБУ. Романа Лозинського до Олешківського міського голови Херсонської області щодо збереження музею Остапа Вишні. Романа Лозинського до Прем'єр-міністра України щодо впровадження європейських стандартів безпеки для вуличного ігрового обладнання. Олексія Устенка до Прем'єр-міністра України щодо необхідності ремонту Козелецької ЗОШ I-III ступенів номер 2 Козелецької селищної ради Чернігівської області. Гео Лероса до Прем'єр-міністра України, Голови Служби безпеки України щодо роз'яснення зняття заборони в'їзду на територію України російському артисту, актору фільмів 95-го кварталу, Філіпу Кіркорову, який знаходиться під забороною в'їзду "за публічне виправдання окупації Криму", навіть на територію Литви, але тепер безперешкодно зможе перебувати в Україні та заробляти на концертній діяльності. І останні наші запити три. Марини Бардіної до міністра інфраструктури України щодо відновлення доступу до безкоштовних мереж інтернету в потягах АТ "Укрзалізниця". Романа Грищука до міністра освіти і науки України щодо державної підтримки та прозорості фінансування органів студентського самоврядування. І останній запит, народні депутати. Групи народних депутатів (Піпи, Гришиної та інших. Всього 40 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо фінансування заходів протипожежної безпеки у закладах Це всі запити на сьогодні. Дякую всім за увагу.

Дякую.